Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i šport i europske integracije. Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Dražen Vikić-Topić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ravnatelju. Poštovane dame i gospodo zastupnici. Glavni cilj predloženog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu je daljnje usklađivanje infrastrukture kvalitete s pravnom stečevinom na području mjeriteljstva naravno, odnosno izgradnje i poboljšanje upravnih sposobnosti za ispravnu provedbu usklađenog zakonodavstva. Na temelju predloženih izmjena i dopuna Zakona o mjeriteljstvu uspostavit će odgovarajuća tehnička infrastruktura potrebna za provedbu provedbu usklađenog europskog zakonodavstva sukladna sa sličnim infrastrukturom u zemljama članicama Europske unije. Stoga je zakonom predviđena daljnja transformacija Državnog zavoda za mjeriteljstvo odnosno razdvajanje funkcija zakonskog uređivanja i funkcija provedbenog zakonodavstva te tehničkih funkcija koje trenutačno obavlja zavod. Stvaranje takve strukture potrebno je za ispravnu primjenu acquisa koji je preduvjet za otvaranje pregovora za poglavlje jedan "Sloboda kretanja". I dobili smo i mišljenje

obrazovanje i kulturu. Dakle, s obzirom da je ovo matični odbor ipak da iznesem stav ovog našeg odbora. Dakle, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora razmotrio je na svojoj 40. sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo a u uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja. Područje zakonskog mjeriteljstva u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o mjeriteljstvu 2003. godine i tom je prigodom usklađeno s propisima Rješenja koja se sada predlažu Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu uzimaju u obzir promjene koje su se na toj razini naknadno dogodile kao prijedloge upućene hrvatskoj strani u postupku pregovaranja. Nadalje, predlažu se neka terminološka usklađivanja kako bi u tom pogledu Zakon o mjeriteljstvu bio usklađen sa zakonima na koje je upućen u cjelini pravnoga poretka. U institucionalnom pogledu najvažnija novost osnivanja Hrvatskog mjeriteljskog instituta i utvrđivanje djelokruga Državnog zavoda za mjeriteljstvo i Hrvatskog mjeriteljskog instituta kako bi njihove nadležnosti bile usklađene prema postojećoj europskoj legislativi. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno donio slijedeći zaključak: "Predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu." Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem ovu točku dnevnog reda.